Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o razrješenju člana Državnog sudbenog vijeća Predlagatelj: Odbor za pravosuđe Odbor za pravosuđe dostavio je ovaj prijedlog na temelju članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. Nema nitko prijavljen. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.